uvjeta. Nije održan odbor. Prelazimo na točku 10., a to je – - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 570 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuje se odredba Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Edmond Miletić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Obveza donošenja ovog zakona proizlazi iz akcijskog plana u strategiju suzbijanja korupcije, kojeg je Vlada usvojila u lipnju 2008. godine, a sam sadašnji zakon donesen je 2003. godine. U dosadašnjoj primjeni sadašnjeg zakona uočeni su određeni nedostaci koje je potrebno ukloniti, bilo poboljšanje postojećih instituta, bilo uvođenjem nekih novih instituta koji proizlaze iz međunarodnih dokumenata. Sam sadržaj ili sam prijedlog ovoga zakona izrađen je uz pomoć predstavnika civilnog društva, međutim na žalost predstavnika civilnog društva Vlada nije usvojila onaj dio koji se odnosi na uvođenje novoga instituta koji bi odlučivao o pravima na pravo pristup pristup informacijama, a to je povjerenik za informacije. Sam sadržaj ukratko odnosi se na poboljšanje pojma tijela javne vlasti, poboljšava se pojam informacije, uvodi se test javnoga interesa, dakle ukoliko preteže interes javnosti da se, da javnost dobije određenu informaciju onda se sa određenih podataka mogu skinuti određeni stupnjevi tajnosti i javnost može doći do određenih podataka. Isto tako predlaže se svrsishodnije provođenje nadzora nad provedbom Zakona, dosadašnji nadzor samo od strane Ministarstva uprave pokazao je određene nedostatke i stoga se isto tako predlaže i nadzor od strane resornih tijela. Daljnja poboljšanja odnose se na postupak vezan uz žalbu i odredbe vezane uz rokove unutar kojeg se može tražiti dopuna odnosno ispravak informacija. Ovlaštenici prava na informacije prema odredbama ovoga Prijedloga, predlaže se oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi. Ono što se u dosadašnjoj primjeni ovog Zakona pokazalo kao veliki nedostatak, a to je nedostatak odredbi koje bi sankcionirale zanemarivanje odredbi ovoga zakona. predočeno u Izvješću o provedbi ovog Zakona u Saboru, veliki dio jedinica lokalne samouprave uopće ne poštiva odredbe ovoga zakona i oglušuje se na svoju obvezu da dostavljaju izvješća o provedbi ovog Zakona, stoga se u tekstu ovog Prijedloga predlaže da se odgovorne osobe u tijelima javne vlasti sankcioniraju ukoliko ne postupe sukladno svojoj obvezi. Obzirom da se radi o jednom izuzetno važnom zakonu predlagatelj predlaže da podržite upućivanje ovog Zakona u daljnju proceduru. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Prije otvaranja rasprave, jedna obavijest. 36. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održat će se danas u 14 sati u dvorani Ivana Kukuljevića, pa pozvane molim da se i odazovu. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Zakon o pravu na pristup informacija donesen je po prvi put u u Republici Hrvatskoj još davne 2003. godine. S obzirom da je to bilo prvo iskustvo zadiranja u to područje dostupnosti informacija koje je vezano uz jačanje i razvoj demokracije, pa i temeljna ljudska prava, logično je da je taj prvi Prijedlog zakona bio u samom početku zakon od kojeg se nije moglo očekivati i znati kakve će efekte i rezultate dati. Već vrlo brzo nakon stupanja na snagu toga zakona i nakon njegove primjene, postalo je jasno da Zakon ima određenih nedorečenosti, da ne osigurava potpuno i potrebno potrebno izvršene svih onih točaka koje se propisuju odnosno da ne osigurava svima onima koji žele doći do javne informacije punu i javnu dostupnost. Evo u svom uvodnom izlaganju predstavnik Vlade je ukazao na neke od tih slabosti, na neke nedorečenosti ili jednostavno zakonske odredbe koje nisu ispunjavale traženi cilj. Još u prošlom mandatu Sabora, iz civilnog društva koje je najzaineresiranije za ovakav jedan Zakon, krenule su vrlo dobronamjerne, vrlo demokratične inicijative u pravcu toga da se taj zakon popravlja, da se mijenja, da sve ono što predstavlja problem u tom Zakonu ne pod pritiskom niti Europe, niti pod nekim velikim pritiskom civilnog društva se promijeni. Međutim, do dana današnjeg Vlada nije pokazivala inicijativu i nije izlazila sa svojim prijedlozima. Govoreći ovdje u ime Kluba SDP-a moram upozoriti i na prijedlog zakona koji se jednim dijelom bavi ovom problematikom a koji je Vlada svojedobno odbacila odnosno Sabor ga je odbacio, o njemu mu se nije raspravljalo, radi se o Prijedlogu zakona u kojem bi se uveo povjerenik za informacije kao neovisna institucija koja bi osiguravala punu primjenu Zakona o dostupnosti informacija. Taj Zakon je ponovno stavljen u proceduru, mi iz Kluba SDP-a ponovno smo ga stavili i to upravo u trenutku kada smo vidjeli da je Vlada konačno pokazala inicijativu da želi neka kvalitetnija rješenja u postojećem Zakonu. Sloboda informiranja a time i pravo na dostupnost informacija kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, to piše i u obrazloženju ovog Zakona. I stoga bi svima nama, pa i Vlada koja predlaže ovaj Zakon trebalo biti od interesa da ovom prilikom kada pokušavamo mijenjati što u postojećem Zakonu nije riješeno, da dobijemo ona rješenja koja će doista osigurati punu dostupnost. Nedovoljna razvijenost demokratičnosti, velika izbirokratiziranost države zbog čega dolazi ili zbog čega je dolazilo do nepoštivanja ovog Zakona. Naime, birokracija koja vlada ovom državom, i koja ima pokroviteljstvo političkih moćnika za to, jedan je od razloga zašto svi oni koji su zainteresirani za dobiti informaciju o tome kako se raspolaže novcem poreznih obveznika, u što se taj novac ulaže, da li se ulaže u skladu sa pravilima koja možemo nazvati poštenim i moralnim, da li se ulažu u skladu sa interesima razvoja ove zemlje, pojedinačnih interesnih skupina, sve su to razlozi zbog kojih građani žele i zbog kojih država ako želi stvarati demokratsko ozračje i demokratsku sliku prema svojim građanima ali i prema svijetu mora voditi računa. Mora postojati politički interes da doista dođemo do zakona koji će omogućiti svaku od tih javnih informacija zanimljivih javnosti da ona uistinu bude i dostupna javnosti. Do sada su se različite razine vlasti tijela, javne vlasti ponašala na način da je to da su sve te informacije i ovlasti koje oni imaju njihovo pravo za koje nikome moraju polagati računa i o kojem ne moraju davati nikome nikakve informacije. To je ustvari obično skrivanje informacija, manipuliranje sa javnošću, manipuliranje sa građanima, manipuliranje sa demokratskim odnosima. Naravno da to nije samo zbog bahatosti birokracije ili bahatosti političkih vlasti, nego da se iza svega toga iza skrivanja informacija skrivaju i različiti interesi. Skrivanje informacija, nedostupnost informacija, zakon koji neće u potpunosti otvoriti informacije prema javnošću, stvara pogodan teren i za sukob interesa o kojem je bilo malo prije riječi i za različite vrste korupcije, za različite vrste zloupotreba koje možda naknadno izađu u javnost, ali u pravilu kada je već šteta napravljena i kada je kada je prošlo previše vremena da bi se nešto moglo popraviti, a još manje spriječiti. Sama ideja koja stoji u podlozi ovog zakona i u trenutku kada je donesen 2003. ali i danas kada ga pokušavamo mijenjati da bi bio bolji, je u stvari izbirokratiziran. I u ovom zakonu se po meni previše pozornosti daje onome što se naziva državna tajna ili različita vrsta tajnosti tih podataka. U demokratskim društvima postoji sve manje tajnih i nedostupnih podataka ili ako želimo biti demokratsko društvo, onda gotovo da nijedan podatak osim onog koji se odnosi na pitanje nacionalne sigurnosti i to u nekim međunarodnim odnosima, teško da da može biti nedostupan javnosti. Najviše interesa u javnosti postoji upravo za one podatke koji ukazuju na to kako se prikuplja novac u državnu blagajnu i kako se taj novac iz državne blagajne troši. Da li se troši racionalno? Da li se troši u interesu građana koji taj novac osiguravaju ili se sa tim novcem manipulira. Mi još uvijek imamo situaciju da se tijela javne vlasti ne otvaraju prema svojim građanima. Naprotiv, neprestano se pa ja se usudim reći i kroz ovaj zakon traži način kako izbjeći obvezu davanja informacija, kako i dalje informaciju sakriti. Iz ovog zakona trebalo bi izbaciti sve one odredbe koje tijekom njegove primjene mogu biti alibi za nepoštivanje ovoga zakona i ne davanja informacija svakome tko tu informaciju traži. izmjena ovog zakona i sve odredbe koje bi u konačnici trebali prihvatiti morali bi osigurati da uvijek i bez iznimke, svaki građanin, svaka pravna osoba koja traži neku informaciju bez obzira na razloge zašto je traži, tu informaciju i dobije. Najčešće se informacije traže upravo zbog toga što se pokušavaju zaštiti neki interesi pojedinaca ili grupa ili pravnih osoba koji su u ukupnom poslovanju države na neki način ugroženi. U obrazloženju ovog zakona stoji još jedna napomena koju ja želim spomenuti i koja ukazuje da ustvari aktualna politička vlast i nema pravi interes otvoriti se do kraja prema građanima, nego i dalje čuvati taj prostor zlu ne trebalo za vlastite manipulacije. Naime, spominje se da su ove izmjene zakona između ostaloga temeljene na akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila u lipnju 2008. godine. Mi smo sada u 2010. godini, prošle su pune dvije godine. I neka se nitko ne naljuti, ali ja ću s pravom postaviti pitanje. Zbog čega nam je trebalo pune dvije godine da se dođe do prijedloga ovoga zakona, ako je on jedan od uporišta koji bi trebali utjecati na smanjenje korupcije u Hrvatskoj? A znamo da je korupcija jedna od većih problema ove zemlje, znamo da ta korupcija proizlazi upravo iz zloupotrebe političke, ali i javne ili zloupotrebe političke i javne vlasti od strane onih koji su tu vlast uzurpirali, bilo pozivanjem na broj glasova koje su dobili na izborima ili pozivanjem na neke druge ovlasti koje proizlaze iz zakona. Ovaj prijedlog zakona i to piše u obrazloženju, rađen je sa predstavnicima civilnog društva. Ja ovog trenutka nema informaciju da li predstavnici civilnog društva koji su konzultirani potpisuju baš ovaj zakon. To u obrazloženju i ne piše. Ali ja se usudim tvrditi vodeći se sa svim razgovorima koje smo u kontinuitetu sa predstavnicima civilnog društva vodili, da oni ovaj prijedlog zakona ne prihvaćaju kao ono što je najbolje do čega ovog trenutka u Hrvatskoj možemo doći. Iako se u ovom zakonu predlažu neka poboljšanja u odnosu na postupak dobivanja informacija i na postupak i prava onih koji informaciju i traže u odnosu na njihove žalbe. Točno je da više nije onako kako je bilo u prvom zakonu da onaj tko je dužan informaciju i dati u konačnici odgovara ili presuđuje bude drugostupanjsko tijelo koje odlučuje da li je informacija s pravom ili bez osnove uskraćena. Međutim, u ovom prijedlogu zakona i dalje se ne ide na ono rješenje koje bi bilo najbolje, na ono rješenje koje je nekakav standard u demokratskim zemljama, a to je da postoji neovisno tijelo, neovisni pojedinac, mi smo ga u prijedlogu zakona kojeg smo predložili, kojeg sam spomenula na početku i o kojem će biti riječi, nazvali povjerenikom za informacije. Mi i dalje mislimo da je takav jedan nezavisni pojedinac, odnosno jedno malo tijelo kojemu će se oni kojima je informacija uskraćena moći požaliti i koji koji će garantirati da će tada i to drugostupanjsko rješenje biti vjerodostojno ili biti u skladu s onim što se traži i očekuje, a to je da svatko tko informaciju traži tu informaciju od tijela javne vlasti i dobije. To je ključni prigovor kojeg imamo na ovaj zakon i mislimo da odgovor na to pitanje leži u prijedlogu zakona kojeg je predložio SDP. I mislimo da bi bilo dobro da se do drugog čitanja u tom pravcu krene u dopune odnosno izmjene ovog prijedloga i da dobijemo doista zakon koji će biti najbolji mogući demokratski standard i otvoriti tijela javne vlasti, otvoriti tijela gdje se odražava politička vlast građanima koji imaju pravo znati, koji imaju pravo kontrolirati što se u njihovo ime radi, da li se radi korist ili se radi šteta. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Kad Kad gledam ovaj prijedlog zakona, izmjena i dopuna zakona onda se sjetim evo barem zadnja dva izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama gdje smo svi u ovoj sabornici željno očekivali izmjene i dopune i upućivali na to da se one trebaju što prije pripremiti. Naravno, i Ministarstvo uprave u zadnjem izvješću je reklo da je zakon u pripremi i da ćemo ga uskoro dobiti. Naime, slobodna informiranja evo kao što je i kolegica Antunović u ime kluba SDP-a rekla, a time i pravo na dostupnost informacijama jest jedno od temeljnih ljudskih prava i to svi moramo znati. Svaka osoba ima pravo dobiti informaciju kada to zatraži i ona joj ne smije biti uskraćena. Ovaj prijedlog zakona je, evo nekoliko bitnih stvari. U njegovom sadržaju možemo vidjeti dakle nekoliko bitnih stvari, a to je npr. da je značenje pojma tijela javne vlasti prošireno. Dakle, prošireno je na pravne osobe čiji su programi ili djelovanja zakonom utvrđena kao javni interes, dakle koji se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, ono što mi se čini da je jako važno, da je u ovaj zakon uveden novi pojam koji se odnosi na test javnog interesa i proporcionalnosti u slučaju uskrate informacija. Dakle, člankom 4. stavkom 3. prijedloga izmjena i dopuna ovoga zakona određeno je da iznimno tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu da će omogućiti pristup informaciji ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe. Dakle, to je ono što je ministarstvo i najavljivalo da će to biti novina i evo vjerujem da ćemo time učiniti ipak dostupnost informacije od tijela javne vlasti onima koji su informaciju zatražili dostupnijom i boljom. Ono što je isto na neki način dobro i pohvalno, a to je da će ovlaštenici prava na pristup informacijama biti oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima. Međutim, i nadalje ostaje pravo tijelima javne vlasti na naknadu materijalnih troškova koji su nastali pružanjem informacije. Kriterije za određivanje visine naknade odredit će se naravno kasnije, vjerojatno pravilnikom odrediti. Pa evo ovdje apeliram evo na vas gospodine državni tajniče da promislite o tome kada se budu utvrđivali i određivali kriteriji da li je ili ima vremena još i do drugog čitanja, da li bi bilo uputno da se to riješi zakonom ili pri utvrđivanju odnosno određivanju kriterija, da se određene kategorije naših građana oslobode od plaćanja te naknade. Ovdje mislim na osobe s invaliditetom pa i na neke druge, možda socijalno ugrožene građane, svakako na one osobe s invaliditetom koje nisu zaposlene i koje žive od vrlo malih sredstava, nisu u mogućnosti plaćati ovakvu naknadu. Iako evo ne znamo još koliko će ona iznositi, ali evo predlažem da o tome razmislite kako bi se donijelo nekakvo dobro i kvalitetno rješenje i kako bi time poboljšali ovaj zakon. Vjerujem da će svi prijedlozi koji će i mi zastupnici koje ćemo imati da ćete ih dobro razmotriti, iako mi se čini da je već evo i ovim prijedlogom učinjen korak naprijed i da će zakon biti bolji i kvalitetniji samim time evo što je i postupak po žalbi ovlaštenika usklađen sa Zakonom o općem upravnom postupku. I čini mi se da će, ono što mi se jako čini da je jako važno, a je i svi znamo kada smo raspravljali o izvješćima o provedbi zakona da je veliki problem bio i da smo svi na to upozoravali da se neka tijela javne vlasti doista ponašaju neodgovorno na način da u predviđenom roku ne dostave izvješće Ministarstvu uprave tako da onda naravno i ministarstvo ne može dostaviti, odnosno napraviti jedno cjelovito izvješće. Ovim izmjenama u članku 25. odnosno članku 13. izmjena kojim se na neki način dodaju novi stavci u članku 25. Mislim da je dobro da je određeno koje izvješće sadrži podatak. Dakle, možemo očekivati da će sljedeća izvješća biti cjelovitija i bolje i razumljivije napisana što će sasvim sigurno onima koji ih čitaju olakšati razumijevanje. I ono što je jako važno da je određeno da oni koji u predviđenom roku ne dostave izvješće da će biti odgovorne osobe. Dakle, u tijelu javne vlasti odgovorne osobe kažnjene od 1000 do 5000 kuna, pa će vjerojatno svi razmisliti kako je bolje na vrijeme dostaviti izvješće nego snositi odgovornost. Bitno je reći da za provedbu, za donošenje i provedbu ovih izmjena i dopuna zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a čini mi se jako bitnim da je u izradi ovih izmjena i dopuna, da da su sudjelovale i udruge civilnog društva. Ne mislim da bi to ministarstvo napisalo ovdje u obrazloženju, tako nije bilo. No međutim, evo ovo je prvo čitanje i do drugog vjerujem da i udruge civilnog društva ako još budu imali nekakvih prijedloga mogu dostaviti i reći što misle o ovom zakonu. U svakom slučaju mislim da je ovo dobar prijedlog, da do drugog čitanja može biti i još bolji i kvalitetniji. Svakako evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice ističem da podržavamo prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona u prvom čitanju i vjerujem da ćemo evo konačnici dobiti doista jedan kvalitetan zakon. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavniče predlagatelja, kolegice i kolege. Kad sam u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika prije nekih možda ni dva mjeseca iznosio stavove naših stranaka o posljednjem godišnjem izvješću o realizaciji ovoga prava na pristup informacijama iznio sam u ime naših stranaka čitav niz primjedbi i vrlo oštru, rezolutnu kritiku prakse Središnjega tijela državne uprave koje je godinama obećavalo izmjene i dopune zakonskoga teksta kako bi se povećala razina učinkovitosti provedbe samoga zakona. Ali godinama eto na tome ništa napravilo nije. I eto, niti tri dana nakon te rasprave uslijedio je poziv iz samoga Ministarstva uprave da se organizira između ostaloga i jedan skup upravo na temu izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama. Odmah valja reći to ocjenjujemo odličnim. Dakle, tu vrstu reakcije, ne vjerujem da je ta rasprava bila prva i prvi korak u ministarstvu na tome planu. Trajalo je to koji mjesec i prije, ali očito da je ministarstvo i na neki način suočeno sa vrlo oštrim kritikama, osobito opozicijskih i zastupničkih klubova odlučilo ubrzati ovaj postupak i to je dobro. Jer se u ovome čitavom poslu već odavno zapravo kasni. Rasprave o izvješćima, o ostvarivanju prava na informacije, na javne informacije, odnosno informacije koje moraju biti pojavljene da bi se ostvarila prava koja građani imaju, koje imaju i pravne i fizičke osobe dakle, vrlo je rekao bih iznimno važna i za ukupnu priču o demokratizaciji odnosa, ali i za omogućavanje građanima da kvalitetno, na vrijeme i s punim kapacitetom mogu ostvariti svoja elementarna prava u komunikaciji sa tijelima javnih ovlasti, tzv. tijelima javne ovlasti jer praktički do ovoga prijedloga izmjena i dopuna zakona nismo imali jasnu definiciju što je to, pa se baratalo brojkama od nekoliko tisuća takvih tijela. Ovom definicijom tu, taj prostor nismo suzili, ali barem sada znademo da su svi oni koje smo opravdano smatrali tijelima javne vlasti sada definitivno i uokvireni tom definicijom i da više nema mogućnosti da općinski sudovi, odvjetništva, ali jednako tako i javna poduzeća, ustanove izbjegavaju svoje zakonom utvrđene obveze o redovitom godišnjem izvještavanju o provedbi ovoga zakona. Ključni problemi koji su proistekli iz višegodišnjih rasprava o kvaliteti i sadržaju izvješća koje je podnosila Vlada, odnosno ministarstvo, u to doba još i Središnji ured za javnu upravu zapravo se mogu svesti na nekoliko najvažnijih točaka. Prva je ukupni odnos tijela s javnim ovlastima prema građanima. Dakle, generalno uzevši moglo se procijeniti da je taj odnos bio potpuno ignorantski. Mi nismo mogli iz onog uzorka koji je godišnje varirao između 15 i 20% onih koji su stvarno dostavili izvješća utvrditi kakav je taj opći odnos prema građanima, ali sama činjenica da 80 ili više posto tijela javne vlasti nije uopće smatralo za potrebnim ispuniti svoju zakonsku obavezu da o tome izvijesti već je na neki način mirisala na jedan masovni oblik kršenja zakonske obaveze, a to znači i jednog ignorantskog odnosa prema samim građanima. Jer građani ne mogu ostvariti čitav niz svojih prava utemeljenih na zakonu ukoliko ne raspolažu relevantnim informacijama kojima raspolažu tijela s javnim ovlastima. Nadalje, vidjeli smo da je postupak izvješćivanja o provedbi zakona potpuno neadekvatan, jer jedan apsolutno nereprezentativni uzorak nam se nudio godinama kao jedna opća slika stanja, pa smo onda iz onoga što su dostavili oni koji oni koji su zakon u tom dijelu poštivali, procjenjivali naprosto gatali kako se odnosi čitav sektor tijela s javnim ovlastima. Nadalje vrlo velike probleme u provedbi ovog zakona predstavlja još uvijek ona famozna, famozni naputak svojevremeno izdan u Središnjem uredu državne uprave, u kojemu je eksplicite rečeno da onaj tko se ne pozove na pravo definirano zakonom ne smatra se ovlaštenikom kojemu je tijelo javne ovlasti praktički dužno po ovom zakonu izići u susret i pružiti javnu informaciju. Dakle ako se u svom zahtjevu prema tijelu javne vlasti niste izričito pozvali na pravo utvrđeno zakonom, vas nisu tretirali kao ovlaštenika. To nije definirano zakonom. I to nije nešto što proističe iz zakona. Ali jest bilo definirano uredbom po kojoj su se ravnala mnoga tijela s javnim ovlastima, i to je nešto što treba što prije staviti izvan snage. Svi oni koji su zakonom propisani kao ovlaštenici prava na dostupnost informacije imaju pravo tu informaciju dobiti neovisno o tome da li se u svome obraćanju tijelu javne vlasti pozivaju na zakon ili ne. Jednako tako kao i kod svih drugih prava utvrđenih ostalim zakonima. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ne iskazuje prilikom nezgode na način da ćete medicinskom osoblju reći da se pozivate na pravo utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. To je suludo. Sva ostala prava proistekla iz zakona, Ustava, ustavni zakona se ne realiziraju tako što vi verbalizirate svoje pravo i pozovete se na određeni propis, jer je on opći i za sve važeći, i za pružatelja i za primatelja usluge. U ovom konkretnom slučaju informacije. Dobro je naravno da je riješen još jedan problem, ili barem se predlaže riješiti, a to je da se omogući Ministarstvu uprave, jer to je središnje tijelo koje se ovdje spominje, da sankcionira odgovorne osobe tijela s javnim ovlastima ili tijela javne vlasti, i novčanim kaznama ukoliko ne ispune svoju obvezu godišnjeg izvješćivanja, što je dobro, ovdje i definirano na vrijeme i u propisanoj formi. Jer netko može formalno gledano poslati komad papira na kojemu će napisati tri rečenice iz kojih se ne vidi apsolutno ništa, ako je formalno zadovoljio svoju svoju zakonsku obvezu, kao ne možete mu ništa. Dobro je da se ovdje definira da to izvješće mora biti na vrijeme, dakle u roku propisanom zakonom i u obliku, odnosno onako sadržajno kako je to jedan članak posebno definirao, što sve to izvješće mora sadržavati. Ova kazna od tisuću od 5 tisuća kuna otprilike je ekvivalent 20% plaće nadređenih službenika, odnosno čelnika tijela s javnim ovlastima. Međutim ono što nas brine i na što su upozorile nevladine organizacije koje su sudjelovale u raspravi i pripremi ovoga prijedloga izmjena i dopuna zakona, i gdje se izgubio povjerenik za javne informacije, odnosno neovisno tijelo koje bi moglo monitorirati čitav ovaj proces zakonom utvrđenog ostvarivanja prava, jer se ono sada i to samo u obliku formalnog nadzora prenosi na Ministarstvo uprave. Javni je interes imati neovisno tijelo, koje nije dio vladine administracije, koje će nadzirati provedbu ovoga zakona. To je opći javni interes. Možemo mi vjerovati koliko god želimo u dobre namjere Vlade ili Ministarstva uprave, ali ukoliko se radi o sastavnom dijelu Vladine administracije, dakle u nekim slučajevima o tijelu koje al pari tijelima koje moraju poštivati ovaj zakon i o tome redovito izvještavati, onda mi nemamo institut neovisnog procjenjivanja provedbe ovoga zakona. U prvotnome prijedlogu koji je definiran unutar Ministarstva uprave na javnoj raspravi, taj institut je bio definiran. On se izgubio 17. lipnja kad je taj prijedlog došao na Vladu. On se dakle na putu iz Ministarstva uprave do Hrvatskoga sabora izgubio, i na to upozoravaju nevladine organizacije, koje pitaju zašto je to tako, jer to smatraju određenom vrstom prevare. Nisu im pruženi argumenti Nisu im pruženi argumenti kojima bi se opravdao takav manevar. Naravno radi se o prvome čitanju. Radi se o dokumentu koji će podnijeti i određene korekcije. Radi se o prijedlogu koji je podložan dopunama. Imamo u proceduri u Saboru i prijedlog SDP-a. Ne bi bilo dobro da se to pitanje neovisnog tijela definira posebnim propisom. Bilo bi dobro da on bude sastavni dio ovoga korpusa, koji utvrđuje način ostvarivanja prava na pristup informacijama. Zašto što se tiče kluba Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, pozdravljamo namjeru Ministarstva uprave i Vlade da pristupi konačno izmjenama zakona koje će omogućiti njegovu kvalitetniju provedbu, nadzor, kažnjavanje onih koji ga ne poštuju, ali jednako tako tražimo da se do drugoga čitanja institut neovisnog tijela vrati u prijedlog, odnosno definira i predloži Hrvatskome saboru na način koji može garantirati neovisni nadzor nad provedbom ovoga zakona, odnosno nad ostvarivanjem prava na pristup informacije koje definitivno postaje univerzalno pravo svih građana, u konkretnome slučaju ovdje se kaže i pravnih i fizičkih osoba. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog u prvome čitanju, ali moramo kolege iz Ministarstva uprave da dobro razmisle o vraćanju ovoga pojma instituta neovisnog tijela u tekst, i da ne prestane javna rasprava o ovoj materiji, nego da se ona do drugoga čitanja nastavi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. I prvi je na redu uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. I odmah na početak jedan apel na vas. Kad idemo u drugo čitanje, dajte molim vas, to je do sada bila dobra praksa u Hrvatskom saboru, kad imamo dva zakona sa sličnom, odnosno sa materijom koja se poklapa, pa bez obzira dolaze li oni iz Vlade ili iz oporbe uvijek smo ih spajali. Sada imate u dnevnom redu pod točkom 55. zakon o povjereniku, ja moram priznati da sam očekivao da će predsjedništvo Sabora odnosno predsjednik kada bude slagao taj dnevni red staviti zajedno te dve točke dnevnog reda. Pa s obzirom da su jedan i drugi zakon sada u prvom čitanju pa bih vas molio da prilikom drugog čitanja ovog Vladinog Prijedloga se stavi i taj zakon, zakon, jer tek onda po nama ta dva zakona čine prihvatljivu cjelinu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Slažem se s vama, ali je problem u tome što još ovaj drugi Zakon nema uvjete pa ga ne možemo staviti u proceduru, tako da drugi puta budemo napravili. Zapravo, o proceduri donošenja ovog Zakona, govorio je kolega Beus. Da mi smo se odlučili, da nakon 2, 2 i pol godine ponovno uputimo ovaj Prijedlog zakona o povjerenika za informiranje o proceduru zapravo onda kada smo znali koja će nam verzija doći u Hrvatski sabor. Dakle, kao što smo imali priliku čuti bile su dve verzije jedna je bila sa povjerenikom, druga bez povjerenika. Ja bih molio predlagatelja samo da nam ne kaže argument zbog toga što nema novaca, jer kada su u pitanju ova prava koja proističu iz Zakona o pravu na pristup informacijama mislim da ne stoji. Kolega Kajin je nešto danas govorio demokraciji i rekao demokracija jeste skupa ali imate je ili nemate, ili ćemo imati pravo na pristup informacijama ili nećemo. Dakle, ja sam kada smo predlagali ovaj Zakon prije više vremena, onda smo se pozivali na naše susjede na zapadu pa smo govorili o Slovenskom modelu, Njemačkom modelu. Na žalost danas bi se mogao pozivati i na naše istočne susjede, koji imaju također povjerenika. U kojoj smo mi sada situaciji, mi smo sada u situaciji da smo jedna od rijetkih zemalja koja imamo riješeno zakonodavno pitanje prava na pristup informacijama, ali nemamo neovisno tijelo koje bi bilo zaduženo za provođenje tog Zakona odnosno njegov nadzor i kontrolu. Evo sada kada već spominjem tog povjerenika, pitanje provođenja testa javnog interesa. Moje pitanje jednostavno glasi tko će provoditi test javnog interesa. Vi ga tu navodite i onda se on uvodi, ali zapravo ostajemo na onom nivou, na onoj razini kadija te tuži, kadija te sudi. Zapravo, jednostavno mislim da takve stvari, ako ozbiljno hoćemo rješavati probleme i ako hoćemo građanima omogućiti da imaju pravo na pristup informacijama onda moramo malo drugačije sagledati cijelu stvar. Bilo bi nekorektno da kažem da ovim zakonom nisu napravljeni neki iskoraci, ali mislim da su oni mali i da nisu dostatni da bi zapravo ova priča dobila jednu onakvu težinu i onakvo demokratsko značenje koje bi trebalo imati u demokratskom društvu. Kolege su prije mene nešto o tome govorile. Mislim da je ključno pitanje pozivanja na ovaj Zakon. Vidite da ovdje stoji da će provedba ovog Zakona koštati 5 milijuna kuna, a da će tih 5 milijuna kuna biti utrošeni za educiranje i informiranje građana o ovom Zakonu i da kada traže neku informaciju u svojoj općinici ili gradu o nekom komunalnom problemu da im to tijelo ne mora odgovoriti ukoliko oni ne znaju ili ukoliko ne napišu da se pozivaju na ovaj Zakon. Mislim da to nije ozbiljno. Jer da je to tako onda ne bi imali onaj podatak koji imamo u prošlom Izvješću a to je da uz 4 tisuće nešto više od 4 tisuće tijela javne vlasti smo dobili svega za 2009. godinu 688 informacija. To svi znamo da je nemoguće. Znamo da dio tijela javne vlasti nije dostavio podatke a s druge strane znamo da oni koji su dostavljali podatke nisu u obzir uzimale one informacije koji se nisu pozivali na ovaj Zakon. Mislim da je to ključno pitanje. Vi kada uzmete ovaj Zakon, zašto nam je još povjerenik bitan, vi kada vizualno prelistate ovaj Zakon, znate koji je najduži članak, i onda stanete na njega, to je onaj članak koji vam govori o zabranama. To je onaj članak koji govori kada tijelo javne vlasti nije obavezno dati informaciju. Zato nam je potreban povjerenik. Svaki imalo sposobniji činovnik naći će razlog da vam ne da informaciju. Pozvat će se na zakon o tajnosti, u najgorem slučaju neće vam dati informaciju jer to narušava nekakav proces ili nešto što se u tom momentu odvija u tijelu javne vlasti, zato nam je potreban zato nam je potreban povjerenik kao neovisno tijelo koje će procijeniti i ocijeniti da li stvarno uskraćivanje određene informacije jeste zakonito ili nije zakonito. Ovako zapravo ostavljamo na volju državnim činovnicima ili nekim djelatnicima u nekim drugim tijelima javne vlasti da zapravo uskrati informaciju pozivajući se na jedan od ovdje zakonu navedenih razloga. A složit ćete se sa mnom da je jako veliki broj. Dakle, da završim. Ja mislim jednostavno obzirom da idemo u dva čitanja, da treba iskoristiti priliku i uvesti povjerenika, isto tako da treba još u određenim varijantama, odnosno u određenim dijelovima ovog Zakona napisati ga malo jasnije. Recimo meni nije jasna izmjena ovog članka 2. u starom zakonu mislim da je to članak 3. ili članak 2. ali u točki 3. što to znači djelić informacije što to znači cjelina informacije, ovo oko definiranja što je to informacija, to mi je malo čudno. Dakle, informacija je napisana slikovno itd. Ova zadnja crta mi nije jasna. Čini mi se da je u starom zakonu mnogo bolje definirano. Dakle, uz to da jeste iskorak naprijed ali ne dovoljan i nisam siguran da će ovaj Zakon osigurati ono za što smo svi se zalagali prilikom zadnje rasprave o izvješću provedbi do sada važećeg Zakona, ali isto tako ono što bi bilo poželjno i dobro zbog naših građana. Ukoliko ja moram reći u svojim, ukoliko recimo ovaj Zakon ne doživi određene korekcije, ja neću moći glasati za njega, u najmanju ruku bit ću suzdržan, jer znam da neuvođenjem povjerenika, ne definiranjem načina provedbe testa javnog interesa zapravo neće biti koraka naprijed. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa kolega Lučin spomenuli ste edukaciju, ja moram reći da Transparency International i grad Zabok od 4. mjeseca pa do kraja godine provode edukaciju građanstva i svekolikog pučanstva za ovu tematiku o kojoj ste govorili sa radnim nazivom "Imam pravo znati". Ispitivanja i ankete koje smo proveli među našim građanima anonimne pokazale su da građani Zaboka iznad prosjeka poznaju i upoznati su sa činjenicom da postoji zakon, da 62% ispitanika to zna. Međutim, kada uđete u detalje zadovoljstva onih koji su tražili ili nisu tražili informaciju i onim što su dobili, dobijete visoki postotak od preko 40% njih koji nisu zadovoljni sa informacijom kojom su dobili odnosno povratnom informacijom. Međutim, što proizlazi iz tog ispitivanja? Da građani su usmjereni prema jedinicama lokalne samouprave kao najnižeg oblika vlasti i upućuju pitanja koja nisu iz područja za koje je nadležna lokalna samouprava, vodoprivrede, Hrvatske šume, Hrvatske ceste i čim ne dobije odgovor od te institucije on smatra odgovornom jedinicu lokalne samouprave. I tu je zato ovo pitanje koje ste spomenuli, pitanje edukacije je zaista bitno uz ono sve što ćemo u zakonu primijeniti. Hvala. Odgovor gospodin Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Ali ja bih kolega još spomenuo edukaciju, ali edukaciju ljudi koji su dužni davati odgovore na pitanja koja postavljaju građani. da mi imamo educirano osoblje koje je zaduženo za odgovaranje građanima onda kada oni dobiju taj upit, dakle koji se odnosi na neko tijelo državne uprave, onda bi taj činovnik ili ta osoba informirala ili obavijestila građanina da se mora obratiti na drugu adresu. Prema tome, to je još jedan od problema o kojem smo više govorili kada smo razmatrali zadnje izvješće, a to je nedovoljan napor ministarstva. Je tu uložen određeni napor, to znamo, ali je trebalo još više uložiti napora da ljudi koji rade u tijelima javne vlasti koji imaju obvezu obvezu voditi brigu o informiranju građana zapravo educiraju i da se osposobe odgovoriti na zahtjeve građana. Obzirom da u sadašnjem zakonu se propisane i neke kazne i obzirom da su navedeni taksativno na kakav način se to treba raditi, ja vjerujem da ćemo uz napore i edukacije službenika i namještenika napraviti određen iskorak. Hvala lijepa. Htio bih najaviti da bi sutra imali glasovanje u 11,30 sati zbog nekih razloga koji će neke zastupnike koji će morati ranije otići. Sada koje ćemo sve točke imati, ne znam, ali da odglasamo u 11,30 s time ako onda budemo imali vremena i ako zašparamo toga vremena u tim glasovanjima onda možemo još malo produžiti raspravu. Ali rasprava da bude u okviru onoga što mi petkom i radimo najdalje do 13,00 sati, ako se slažemo s time. Evo, hvala. Još gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo odmah ću ako se kolege slažu malo se samo nadovezati na ovo što se spominjalo a to je educiranje ljudi koji rade u tijelima javne vlasti. Dakle, mogu reći iz vlastitog iskustva, slažem se da bi trebalo educirati službenike za informiranje i ujedno i podsjećam da postoje službenici za informiranje kako u Vladi Republike Hrvatske tako i u ministarstvima. Bila sam službenik za informiranje u Vladi Republike Hrvatske i mislim da smo građanima koji nisu znali do toga trenutka savjetovali i pomogli na koji način mogu dobiti informaciju. Ono što isto tako mi svaki trebali početi od sebe, a to je da možemo kao saborski zastupnici inicirati da se takva edukacija provede, što će biti u Međimurskoj županiji. HDZ će organizirati i mislim da je dobro unatoč tome što je zakon donesen 2003. godine i unatoč naporima GONG-a i Transparency Internationala znamo da su imali čitav niz akcija koje su financirane sredstvima iz državnog proračuna. Dakle građani imaju pravo znati, sjećate se da su to bile velike akcije. Ali naravno treba time nastaviti i ljudima reći na koji način mogu dobiti informaciju. Jednako tako broj prava na pristup informacijama povećao se svjedoci smo toga upravo iz tog razloga jer su građani znali ili sve više znaju na koji način mogu podnositi. A s druge strane u nekim tijelima javne vlasti došlo je ipak i do smanjenja. Pojasnit ću i zašto. A to je zato jer su se počeli koristiti i drugi načini, a to su elektroničke publikacije ili sve dostupnije informacije na web stranicama bilo Vlada Republike Hrvatske. Što se tiče Zakona o pravu na pristup informacijama, drago mi je što ste kolege iz SDP-a primijetile da smo jedna od rijetkih zemalja koja ima ovakav zakon ili ovakav zakonodavni okvir. Naravno kao i svaki zakon i ovaj podliježe izmjenama, podliježe dopunama i naravno nijedan zakon do sada još nije bio savršen, pa tako dozvoljavam da i mi imamo intervencije što se tiče ovog zakona. Višegodišnja primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, upravo je dovela do saznanja o nekim njegovim manjkavostima u praksi, a koje se sada ovim prijedlogom nastoji ispraviti ili ćemo to učiniti učiniti do drugog čitanja. U tom smislu jasnije se utvrđuje i značenje pojma ovlaštenik prava na informaciju i informacija te se krug tijela javne vlasti koje su obvezne postupati po zakonu proširuje. Tu ću samo napomenuti da su neki gradovi možda bilo je takvih primjera eto jednostavno smatrali da oni ne spadaju u taj krug i na taj način nisu pružili informacije koje su zapravo trebali. Upravo su izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama na jednu od podsjetit ću mjera akcijskom plana za suzbijanje korupcije. A što se više puta i u javnoj raspravi koja je vođena moglo čuti. Izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama jedna je od mjera koja se poduzima kako bi se postavili novi pravni i institucionalni okviri za suzbijanje korupcije. To je više puta naglašeno u javnoj raspravi o nacrtu prijedloga zakona. Novi zakonski prijedlog predviđa i kazne za odgovorne koji pravovremeno i u zakonskom roku ne dostave izvješće o provedbi zakona. Izvješća do sada moramo priznati, vrlo često nisu bila pravovremena dostavljena, nerijetko su bila nepotpuna zbog čega se nije mogla dobiti prava slika s terena. No, sada je propisan sadržaj što je vrlo važno koje moraju sadržati izvješća tijela javne vlasti. I smatram da će predložene izmjene rezultirati boljom implementacijom zakona. Naravno ukoliko će biti potrebe intervenirat će se. Pohvala isto tako i za suradnju u radnoj skupini. Ministarstvo uprave je surađivalo sa predstavnicima civilnih udruga. I jednako tako mislim da je dobro ovo što je predviđeno u članku 19. koji se mijenja i stavak 3. kaže da treba odrediti kriterije za određivanje visine naknade što je ponekad bilo zbunjujuće jer je naime stavak 2. predvidio da tijela javne vlasti u ostvarivanju prava na pristup informaciji ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova što smo se i mi koji smo informaciju mogli pružati ponekad pitali na koji način. Dakle eto, sada će tu biti određeni i kriteriji, visine naknade iz stavka 2. ovog članka stavka 2. ovog članka koje će propisati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave. Ja još jednom evo pozivam i s ovog mjesta predstavnike civilnih udruga da kao i do sada surađuju sa tijelima javne vlasti odnosno sa ministarstvom koje je radilo na izmjeni zakona. Ako će biti potrebe možemo se ovdje u Saboru uključiti, napraviti neku tematsku sjednicu da vidimo što još možemo učiniti kako bismo informacije koje zanimaju javnost, naše građane učinili što dostupnijima jer nema nikakvih tajni naravno u ovim okvirima u kojima zakon to propisuje. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolegice, imamo samo jedan problem, a taj jedan problem izgleda ovako. Meni je neshvatljivo da 4,5 milijuna građana, …/Govornik se ne razumije./… pazite, da je bilo samo 688 zahtjeva za nekom informacijom. Neshvatljivo je da kad je zakon stupio na snagu prve godine smo imali 12 tisuća zahtjeva i nešto, a sad je to palo dakle za 20 puta. Ne vjerujem da je to 120 tisuća, onda bih ja rekao da je u redu, umjesto da imamo progresivan rast mi imamo pad. I nešto oko nevladinog sektora. …/Govornik se ne razumije./… samo je činjenica da ono što je nevladin zastupao i zašto se zalagao u radnim skupinama prilikom izrade ovog zakona nije prošlo i nije uzeto u obzir. I ne znam da li će nevladin sektor u narednom periodu isto tako surađivati. Hvala. Odgovor, gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Niste me kolega Lučin pozorno izgleda slušali, cijelo moje izlaganje. Objasnila sam zašto je manje, objasnila sam zašto je manje upita. Zato jer imate više osnova, dozvolite, imate više osnova po kojima možete ostvariti ili doći do informacija. To sam i pojasnila. Dakle, tu su elektroničke publikacije, ažurirane su u tijelima javne vlasti i web stranice, sve više ljudi koristi se informatičkom tehnologijom. Dakle, i to je jedan od razloga gdje se na drukčije načine osim podneskom pisanim ili izjavom u zapisnik može doći do informacije. Što se tiče povjerenika za informiranje što ste vi predlagali odnosno nevladine udruge, tijela javne vlasti imaju službenika za informiranje pa pretpostavite da su to ipak kvalificirani ljudi, a osim toga i zakon je sada predvidio dodatnu edukaciju za te ljude koji već tamo postoje. za raspravu jeste, ali ja smatram da nije potrebno posebno imati ili ovakvo tijelo ili osobu koja će raditi posebno na tome. Dakle, povjerenici po meni nisu potrebni odnosno povjerenik zato jer postoje službenici za informiranje kojima jest to u djelokrugu njihova rada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad bi napravili pauzu do 15 sati kada ćemo nastaviti sjednicu i ovu točku dnevnog reda. Na redu je prvi gospodin zastupnik Ivan Hanžek, potom Ana Lovrin i Suzana Bilić-Vardić. Molim dakle u 15 sati. Ujedno, u 13,33 je isteklo prijava za prijavu od 10 minuta će isteći. Prijatno.